Kolega Slavko Linić i Damir Kajin nisu prisutni pa njihovi klubovi gube pravo rasprave po ovoj točci. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolegica Branka Juričev-Martinčev.

Hvala poštovana potpredsjednice, kolegice i kolege. evo nismo imali uvod, ovim Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama radi se samo o izmjenama koje se odnose na smanjenje članarine koja se plaća turističkim zajednicama i to za 15%. Polazeći od Nacionalnog programa reformi a sukladno Odluci o smanjenju parafiskalnih nameta gospodarstvo se tako planira rasteretiti za nešto više od 32 milijuna kuna samo u 2016. godini. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava sva rasterećenja gospodarstva i sva rasterećenja naših građana. No, međutim, dobro bi bilo da i gospodarstvenicima i građanima da je stalno ovo predizborno vrijeme jer vrlo brzo prođe to, dođe ono postizborno pa imamo vrijeme kada zaboravimo na rasterećenja i gospodarstvenika i građana pa onda dignemo i PDV na vrtoglavih 25%. Smanjenje turističke članarine zvuči jako dobro i puno bolje nego što će to stvarno biti. Bilo bi dobro ipak da se nije tako površno pristupilo donošenju ovog zakona po hitnom postupku. Posebno bi trebalo znati gdje su do sada utrošena ta 32 milijuna kuna, koji su to rashodi koje više nećemo imati ili ih više nećemo moći imati, od kojih ćemo projekata turistička zajednica odustati. Kako se sredstva od članarina dijele na način da turistička zajednica grada ili općine dobije 65% ili u onim najtežim slučajevima 85%, županijska turistička zajednica 10%, Hrvatska turistička zajednica 25% sredstava jasno je da većinu tih sredstava neće dobiti upravo turističke zajednice grada ili općine koji su najveći pokretači i nositelji turističkog razvoja toga kraja. Od 2008. se naplaćuje turistička članarina i taj prihod svake godine raste. U Republici Hrvatskoj je osim Hrvatske turističke zajednice osnovano 296 turističkih zajednica od kojih 21 na razini županije i grada Zagreba, 114 na razini gradova, 135 na razini općine, 15 na razini mjesta, 10 turističkih zajednica područja te jedna otočna turistička zajednica otoka Krka. Turističke članarine u financijskoj strukturi svake od njih ima drugačiji značaj. Ima onih turističkih zajednica koje od ukupnih prihoda čak 96% dobivaju od članarina. To je npr. Zagrebačka ili pak one turističke zajednice koje od tog istog prihoda imaju svega 14%, npr. istarska. Svima nama uz obalu je daleko lakše jer kod nas puno veći je prihod upravo od boravišne pristojbe. Ovim izmjenama će kontinentalnim turističkim zajednicama biti puno teže i gotovo nemoguće raditi. Pitanje je da li će zbog smanjenja prihoda od članarina turistička zajednica trebati smanjiti broj i posjete sajmovima na kojima se promoviraju. Možda će taj iznos značiti da treba smanjiti broj zaposlenih pa ćemo imati nove otkaze i još veći broj nezaposlenih, možda pak neće više biti moguće organizirati određenu manifestaciju koja dovodi gosta u tom periodu ili pak onoga koji se zatekne i privlači da dođe ponovno u to doma i preporuči nas nekim drugima. Puno bi bilo bitnije vidjeti učinkovitost trošenja sredstava od turističkih članarina. Nadalje, turističke zajednice ne dobivaju podatke od porezne uprave na način propisan zakonom te se ne vode evidencije o broju članova turističke zajednice, potraživanjima za članarine, niti o mjerama poduzetim za naplatu članarine. Turističke zajednice nemaju podatke tijekom godine o ukupnom broju obveznika zaduženjima i naplati. Postojeći sustav praćenja i naplate turističke članarine nije učinkovit. Pa bi bilo dobro da se na tom dijelu poradi. Jer turističke zajednice dobijaju npr. u 2015.godini popis zaduženja turističkih članarina za 2013.godinu, čak i Državni ured za reviziju je predložio da turističke zajednice zatraže od Porezne uprave dostavljanje evidencije o obračunu i naplati članarine u skladu s odredbama zakona. Turističke zajednice na lokalnoj razini pa i tamo gdje postoje skromna financijska sredstva za njihovo funkcioniranje trebaju i mogu biti nositelji turističkog razvoja,ali svakim novim izmjenama, a posebno ovim zadnjim koje je predlagalo nedavno ministarstvo ponovno je dobijalo nova zaduženja i nove obaveze. Kako će biti moguće da se svi ti zadaci kvalitetno obavljaju uz manje sredstava? I tu je prisutna ponovno decentralizacija obveza uz smanjenje prihoda. A ne treba zaboraviti ni do sada već na uvjete rada u turističkim zajednicama kada je teško istovremeno biti i računovođa i pravnik i prevoditelj i nosač promotivnog materijala, a i čistač prostora turističke Hrvatski turizam danas predstavlja temelj današnje gospodarskog trenutna i osnovni je nositelj trenutno izuzetno teške financijske stabilnosti zemlje, a ujedno predstavlja jedan od najznačajnijih resursa budućeg gospodarskog razvoja. Stoga treba unaprijediti postojeće stanje, treba prepoznati nedovoljno iskorištene resurse, njih kreirati u turistički proizvod i kvalitetno ih prezentirati na tržištima. treba poticati kreativnost, inovacije, povezati plavo i zeleno, umrežavati interese, razvijati partnerstvo. Ne treba zaboraviti da nam je 92% hrvatskog područja ruralno. Zato kontinentalne turističke zajednice zaslužuju posebnu brigu, a ovim izmjenama će one biti najviše pogođene. Klub HDZ-a podržava brojne novine koje se donose i rasterećuju gospodarstvo međutim trebalo je sada točno reći tko će i na koji način namiriti taj manjak prihoda u turističke članarine ili koje do sada svoje zadaće turističke zajednice neće moći ili što bi bilo najrealnije propisati koje neće više trebati odraditi. Tonka Ivčević, replika. vi ste rekli da se ove izmjene zakona donose kao jedan od načina predizborne kampanje i da turističku članarinu iz toga razloga smanjujemo. Ja bih vas podsjetila da ova Vlada od početka svog mandata ukinula ili smanjila 58 parafiskalnih nameta od čega najveći dio u prvoj godini svoga mandata. Isto tako ste se zabrinuli za rad i poslovanje turističkih zajednica Hrvatske koje ostaju bez djela prihoda. Ja bi vas u tom slučaju podsjetila da je provedeno izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od 8.6.do 26.6.2015.godine i da pri tom nijedna turistička zajednica osim evo ispravljam se, Turističke zajednice Kvarnera nije dala primjedbu na izmjene i dopune ovog zakona što znači da ni one same ne smatraju da će ovo ugroziti njihovo poslovanje. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa evo ja bih voljela da smo se u gospodarstvo i građane kleli i u prvoj godini vašeg mandata. Znamo u ovom i prošlom tjednu koje smo sve zakone imali od švicaraca do ne znam koga i sada imamo i ovu članarinu, a u prvoj godini znamo da smo povećali PDV od 23 na 25% to se nije išlo jedan Kada se govori o zainteresiranoj javnosti isto tako se jako dobro da se u 7.mjesecu išlo sa predlaganjem tri nova zakona i odustalo se od toga jer je velika pompa bila i teren je jako negativno reagirao na sva tri zakona. Ovo je samo izmjena pola od jednoga. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Tonka Ivčević. Poštovana potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Evo sada imamo i predstavnika Ministarstva turizma pa ga ja pozdravljam ovom prigodom. Klub SDP-a svakako će podržati Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, budući da se radi o smanjenju još jednog parafiskalnog nameta, a sve u skladu s odlukom o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015.godini koju je Vlada donijela na svojoj sjednici u travnju 2015.godine. Navedenom odlukom u prilogu jedan naveden je popis parafiskalnih nameta s utvrđenom vrijednosti smanjenja u 2005.godini, na tom popisu je i članarina turističkim zajednicama koja se smanjuje za 15%. Ovom izmjenom zakona upravo je to napravljeno. Na ovaj način će se gospodarstvo u 2006.godini rasteretiti za cca 32,3 milijuna kuna. U lipnju je provedeno i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pristigle su samo dvije primjedbe od čega je jedna prihvaćena, a to je da se omogući plaćanje turističke članarine u kvartalnim razdobljima. Ovo nam govori da javnost pozdravlja ovu mjeru, a da turističke zajednice čija je ova članarina osnovni prihod nemaju ništa protiv i da to u konačnici neće ugroziti njihovo poslovanje. Da podsjetim što je Vlada sve učinila na području ukidanja i smanjenja parafiskalnih nameta od početka mandata. 2013.godine osnovana je podskupina za analizu i preispitivanje registra neporeznih prihoda čiji je osnovni zadatak bio ustrojavanje i ažuriranje i ažuriranje registra neporeznih prihoda. U listopadu 2014.uspostavljena je informatička podrška registru. Od početka 2013.do sredine 2015.godine Vlada je ukinula ili smanjila neporezna davanja u ukupnom neto iznosu od 449,7 milijuna kuna na godišnjoj razini što je učinak smanjenja ili ukidanja 58 neporeznih davanja. U 2015. godini jedno od prioritetnih područja ekonomske politike Vlade je smanjenje upravo ovih neporeznih davanja te su u Nacionalnom programu reformi postavljeni ciljevi za minimalno smanjenje parafiskalnih nameta u 2015. i 2016. godini za 0,1% BDP-a te Vlada u travnju ove godine donosi odluku o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini ciljevima smanjenja u 2016. godini i osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe za smanjenje parafiskalnih nameta. Uspostavljen je i Registar neporeznih davanja koja opterećuju poslovanje poduzetnika te su razmotrene mogućnosti za njihovo smanjenje ili ukidanje na način da se ne dovede u pitanje temeljno funkcioniranje središnje države, jedinica lokalne i regionalne samouprave te drugih korisnika ovih prihoda. Prikupljeni su podaci za čak 161 različito neporezno davanje i taj broj u registru još uvijek nije konačan. U registru nisu uključeni nameti koji opterećuju isključivo građane te također u registru nisu davanja koja su propisana Općim poreznim zakonom i Zakonom o doprinosima. Ukupni iznos javnih prihoda u 2014. godini od neporeznih davanja iznosio je čak 8,413 milijardi kuna od čega 6,413 se odnosi samo na 20 najvećih neporeznih davanja. Najveća neporezna davanja koja plaćaju poduzetnici su između ostalih i članarina turističkih zajednicama koje mi evo ovom prigodom ovim izmjenama Zakona želimo smanjiti za 15%. Zato klub SDP-a svakako podržava ove izmjene zakona jer će to značiti kako smo rekli već u konačnici rasterećenje gospodarstva. U idućem razdoblju povjerenstvo mora definirati preporuke, izračunati učinak racionalizacije za najmanje evo ovih 20 najvećih neporeznih davanja koji opterećuju poduzetnike i to za najmanje 330 milijuna kuna na godišnjoj razini. Ja se nadam da će ova Vlada to uspjeti i zahvaljujem na pažnji. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolegice Ivčević, s ponosom kažete kako je na ovaj nacrt prijedloga zakona koji je bio javno javno objavljen bilo svega dvije primjedbe. Jel mislite da je primjereno da Ministarstvo turizma novi zakon koji se odnosi na turističke zajednice, članarine i turizam objavljuje 8.6. i to bude do 26.6. u jeku turističke sezone kad znamo da u turističkim uredima se treba baviti gostima, a ne novim propisima. I kao što sam rekla da je jako teško raditi u uredima turističke zajednice kad je ista osoba i prevoditelj i nosač propagandnog materijala i onaj djelatnik koji daje informacije, a uz to u to isto vrijeme pratiti propise. mislim da je to dovoljni dokaz koliko se ljudi moglo javiti s obzirom na termin objave. Evo kolegice Branka Juričev-Martinčev, ove izmjene zakona odnose se samo na 4 članka i da su predstavnici ljudi koji rade u turističkim zajednicama imali ikakve primjedbe nije bio problem pročitati dvije stranice izmjene i dopune Zakona o turističkim članarinama. Međutim, isto tako moram se složit s vama da nije primjereno da cijeli paket turističkih zakona je Ministarstvo turizma plasiralo upravo u tom razdoblju, međutim evo turističke zajednice su se ipak angažirale, dale su svoje primjedbe i Ministarstvo turizma je tu napravilo jednu mudru odluku, da te zakone na jedan način povuče iz procedure, da ih još jednom dobro razmotri kako bi nam ponudio dobre i kvalitetne prijedloge upravo utemeljene na primjedbama zainteresirane javnosti. Zato evo pozdravljam da je Ministarstvo turizma to prepoznalo i u tom smjeru napravilo korake. Isto tako moram pozdravit i pohvalit Ministarstvo turizma da nije odustalo od cjelokupnog paketa, da su ove izmjene i dopune Zakona o turističkim članarinama danas došle u saborsku proceduru, da ćemo ih mi zasigurno prihvatit i da će u konačnici gospodarstvo biti oslobođeno za 32,3 milijuna kuna. Hvala. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, predstavnici predlagatelja, poštovane zastupnice i zastupnici. Sigurno je da i u ovoj temi zapravo ima nekoliko različitih aspekata koji su prisutni i koji međusobno dijelom se superponiraju, a dijelom se međusobno ne isključuju. Dakle jedna je stvar smanjenje parafiskalnih nameta kao određena politika, a druga je stvar funkcioniranje turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj. Kad je riječ o smanjenju parafiskalnih nameta i pritiska na poduzetnike ja sam uvijek bio i ostao za to da se smanjuje taj pritisak u svim oblicima, ne samo prema poduzetnicima nego i prema građanima, što se nažalost nije događalo u mandatu ove Vlade. Drugi je aspekt funkcioniranje turističkih zajednica. Dakle turističke zajednice koje djeluju na području primorja, Istre, Dalmacije, Kvarnera i turističke zajednice s kontinenta međusobno dijele, osim što se nalaze na prostoru iste države dijele sasvim različite teme, dileme i financijske probleme. I sama činjenica uopće da su na ovaj način kategorizirani a onda zapravo razdijeljeni je potpuno ih dovela u nemoguć položaj. U gradu Požegi u kojem ja živim koji ima 30-ak tisuća stanovnika prihod, godišnji prihod od boravišne pristojbe je 30-ak tisuća stanovnika. U gradu te iste veličine u Dalmaciji prihod je od boravišne pristojbe otprilike 30-ak milijuna Naravno da turistička zajednica takvom istom gradiću koja prihoduje onda toliki iznos od boravišne pristojbe nema velikog problema i lako će kompenzirati kompenzirati rast ili smanjenje članarine u turističkoj zajednici. A ova koja ostvaruje 30-ak tisuća kuna od boravišne pristojbe zapravo i ono malo, a ukupan prihod joj se svodi tipa 100 tisuća kuna ili 80 tisuća iz čega treba provoditi manifestacije tijekom cijele godine vrlo će teško kompenzirati ovakvo smanjenje prihoda koji će dobiti. da li je sama se uopće ta struktura, sama ta, svi oni koji su obveznici plaćanja toga, da li je to pravedno, da li je to pošteno, ima li to u mnogim slučajevima smisla, vjerojatno i nema i vjerojatno bi se to dalo i na neke druge načine uopće urediti kao što nema ni smisla što postolari ili isti ti ljudi koji se bave ugostiteljstvom plaćaju naknadu za OKFŠ kvartalno bez obzira što …/Govornik se ne razumije./… i dalje obračunavaju i plaćaju. Ne znam što sve ne plaćaju. Ili porez na tvrtku zato što postoji, ili porez na sjedište zato što sjedište postoji. Naravno da mora ako postoji tvrtka biti i sjedište tvrtke. Ne može tvrtka postojati u zraku. Ali čim ima sjedište plaća i porez. Dakle hoću reći, smanjenje za 15% ovog parafiskalnog nameta sigurno će pogoditi sve turističke zajednice na području kontinenta a posebno turističke zajednice na području Slavonije gdje i ovako i onako dakle da ponovno ne ponavljam sve, manje-više sve je poznato kakvo je stanje pa se onda još došlo one izmjene poreza na dohodak koje su smanjile prihode u milijunskim iznosima, dakle u iznosima koji se mjere u 5 do 10% izvornih prihoda proračuna pa sada dolazi ovo, dolazi ono. Hoću reći, država je ovdje ako je već htjela smanjiti parafiskalne namete onda je trebala i preuzeti obvezu da kompenzira pad tog parafiskalnog nameta, odnosno gubitak koji će imati turističke zajednice posebno kontinentalne. S druge pak strane, ja ne znam da li ikome tu nije jasno jer ostaje nejasno da se ne mogu svi staviti u potpuno istu ravan i dijeliti prema broju stanovnika. To se naprosto ne može. Ne može se na isti taj način pristupati pitanju turizma na Jadranu i kontinentalnog turizma i samo ih podijeliti po kategorijama s obzirom na to gdje koliko koga ima. Pa podijelimo po prihodima, pa podijelimo po fiskalnom kapacitetu svake jedinice lokalne samouprave ako ništa drugo a ne po broju stanovnika. Pa kada kategoriziramo prema fiskalnom kapacitetu te jedinice i odredimo im neke koeficijente onda ćemo dobiti i puno pravednije omjere. Dakle ako želimo kao država pokušati ujednačiti. na ovaj način mi zapravo praktički ne samo u Požegi, tako i u Đakovu, tako i u Belišću, tako i u Belom Manastiru, tako je i svugdje, manifestacije se organiziraju i provode sa proračunom od jednu, dvije, tri, pet tisuća kuna. To su gotovo pa siromašne, sirotinjski događaji. Prema tome pokušajmo Hrvatsku gledati malo pravednije i pokušajmo razmišljati o tome kako se može na pravedniji način uređivati odnose u hrvatskom društvu. Naravno da neće imati problem općine u Dalmaciji ni gradovi sa smanjenjem ovog prihoda. On im i tako nije predstavljao nikakav značajan udio i kada se to smanji za 15% bilo ne bilo. Ali je država trebala na neki način ovdje, iako je vrlo teško s obzirom da je model već definiran naći načina da pomogne jednostavno kontinentalnim turističkim zajednicama na kontinentu. Kada je riječ o tome zašto netko nije podnio primjedbe, brojne su primjedbe i pritužbe iz cijelog niza općina i gradova iz Slavonije no nažalost očito su ti ljudi i relativno mnogi od njih slabo rade svoj posao. I misle da im nije posao da prate što se objavljuje i da reagiraju na izmjene i dopune zakona jer se, to zaista jest problem. Žao mi je zbog toga. A onda se poslije žale, misle da oni nisu zakonodavci, da oni uopće nisu pozvani sudjelovati u tome što je potpuno krivo ali je tako pa se onda nama žale poslije zašto se to dogodilo. A kada se objavi javna rasprava onda gledaš u nebo. Naravno da je bilo najviše primjedbi oko tih boravišnih pristojbi, tu su se ovi iz Dalmacije tada javili, ovi naši jadni šute i u ratu su šutjeli a di neće sada. Prema tome, predlaže zakonodavcu da ako se ovo već radi da se razmišlja da se što prije odredi zapravo fiskalni pritisak u odnosu na fiskalni kapacitet kako u Ministarstvu poljoprivrede, tako i drugdje da se razmišlja o decentralizaciji a ne da se razmišlja o centralizaciji prihoda a o decentralizaciji obveza a da se korisnici kategoriziraju prema broju stanovnika iako su im fiskalni kapaciteti potpuno različiti. To nema nikakvog smisla, to samo dovodi do daljnjeg rastakanja Hrvatske i do daljnjeg rasta neujednačenosti koja je sve veća na različitim dijelovima Republike Hrvatske. I Ministarstvo turizma bi također trebalo voditi brigu o tome. U ovom mandatu Ministarstvo turizma nije se posebno iskazalo, vidjet ćemo kako će biti sa sljedećim ministarstvom. Hvala. Hvala i vama. Imamo jednu repliku, Tomislav Klarić. jednostavno sam digao repliku iz razloga jer se ovdje permanentno postavlja uvijek jedan te isti problem da se u ovako nešto ulazi, a da se sagledava čitava država. Ne sagledavaju se problemi i specifičnosti pojedinih područja. Takav slučaj smo imali sa onim skidanjem statusa brdsko-planinski i nekakvom indeksacijom gdje smo opet onda mijenjali zakon da bi ipak kad se uvidjela greška i shvatilo sve ono što smo mi govorili, da bi se na neki način vratilo, a vratilo se opet krivo. Na isti način se ovdje sad događa s tim upravo nije problem u velikim turističkim zajednicama, u velikim gradovima, općinama, turističkim područjima koji imaju dostatan izvor sredstava da bi održavali taj hladni pogon upravo turističkog ureda. Prvotna varijanta ovakvog zakona je bilo pak i skidanje dijela sredstava i usmjeravanje centralizacija u Hrvatskoj turističkoj zajednici što je još gore rješenje od ovog rješenja koji su nam ponudili. idemo u nešto a ne gledamo specifičnog svakog svog. Naravno da je Slavonija specifična sama po sebi, da je nekakav Gorski kotar specifičan sam sebi, Dalmacija, Primorje i da svaki taj kraj treba sagledavati na drugačiji način. Ovako odrezati nešto 15% skidamo, pa se vi onda na terenu dalje češite. Ali je činjenica da sve ove uspjehe u turističkoj sezoni koji su polučeni ove godine uz lijepo vrijeme i sve to skupa, da su upravo odradili to ljudi na terenu, dakle u gradovima, općinama, u tim malim turističkim zajednicama koje su kompletnu pripremu i svih manifestacija i drugih događanja odradili praktički sami bez neke velike pomoći i suporta ovdje iz Zagreba. Evo samo zato sam se javio za repliku, jer je bespredmetno razgovarati na ovakav način. Skidamo svima 15%, pa onda nekome skidaš 15% što je puno, ali malo. Uvijek govorim ono Zagrebu skinut 2 milijuna kuna gdje nije toliko velik problem, koliko u nekoj maloj turističkoj zajednici ne znam negdje u Slavoniji ili u Gorskom kotaru skinuti 200000 kuna ili 100000 kuna njegovog izvornog prihoda jer u tom slučaju on je praktički u problemu i ovisan je onda u proračunu jedinica lokalne samouprave na kome području se nalazi. Dakle, raspravljati u ovom trenutku na kraju mandata donošenjem nekakvog zakona ili pod krinkom skidanja nekakvih parafiskalnih nameta i poticanjem gospodarstva mislim da je bespredmetno. Hvala. Odgovor kolega Đurović, izvolite. ili da svaki obrtnik ne mora plaćati industrijsku struju i vodu nego što će mu za 15% skinuti jedan dio prihoda koji zapravo ostvaruje lokalna samouprava. ovo linearno pozicioniranje turističkih zajednica, kontinentalnih i ovih koje se nalaze na Jadranu, mislim zaista nema nikakvog smisla. To uvijek ide i mora ići na štetu na štetu kontinentalnog turizma i na štetu zelene Hrvatske. Prema tome, pa idemo tražiti neke druge načine da se to malo posloži, a ne da uvijek ide samo na štetu. Pa kako ćete vi staviti u ravan ne znam jedan Umag ili Vrsar ne znam sa Pleternicom ili Kutjevom, a tu su si negdje po broju stanovnika? Pa ovaj ostvaruje desetke milijuna kuna od boravišne pristojbe godišnje, a ostvaruje nekoliko tisuća kuna godišnje od boravišne pristojbe, mislim. I o čemu mi onda govorimo i podijelimo njima svima koeficijente na jednake razmjere i dobro, mi smo posao obavili. Na taj način se Hrvatska samo još dodatno razdvaja na bogatiju i na siromašniju.

nije neka klasična replika, nego bih htjela samo dati doprinos u dobrom dijelu vašeg izlaganja. Naravno da se slažem jer isto dolazim iz onog područja kojeg i vi samo malo istočnije. prijedlog zakona predviđa da se kako ste i rekli od 2016. godine 1. siječnja svim obveznicima plaćanja turističke članarine smanji za 15% i u svim kategorijama i u svim razredima i da je to rasterećenje negdje za 33 milijuna kuna. Naravno to ne bi trebalo biti upitno, postavljamo pitanje a gdje je tu kontinentalni turizam onih malih općina, malih gradova i malih turističkih zajednica. Jer u jednom dijelu ovdje se kaže da je to mjera definitivno rasterećenje čitavog niza osnovnih subjekacija, ali kaže isto tako i upozorenje svima onima koji su ovisni o članarini. Dakle, oni moraju pronaći modalitete po kojima će kompenzirati ovo što više neće prihodovati. Koliko će njih moći kompenzirati, posebno ove koje sam naglasila mala mjesta, male turističke zajednice. Kaže, preporučuju da se apliciraju na Međutim, mala mjesta ona koja bi eventualno zaintrigirali turiste ona sigurno neće moći to odraditi za velike turističke centre … …/Upadica Batinić:

Potpuno je jasno, ne mogu oni aplicirati za svoje plaće iz EU fondova, a dakle oni nemaju ni za plaće, nemaju ni za redovan rad. Jedinice lokalne samouprave imaju vrlo niske fiskalne kapacitete i na što će oni aplicirati, oko čega. Mislim to je. Dakle, vidjeli smo čak i ona podjela na NUTS regije je išla na štetu Slavonije kad je Hrvatska podijeljena samo u dvije NUTS 2 regije. Jednostavno nije bilo i nema dovoljno sluha ukupno za taj kontinentalni turizam, to nije nova priča, to se stalno ponavlja. Ako ništa drugo ovdje čim bi vidjeli sliku fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave …/Govornik se ne razumije./… koje postoje te turističke zajednice posebno one A i B skupine onda bi bila slika potpuno jasno zapravo kakvi nesrazmjeri, enormni nesrazmjeri postoje ovdje i koliki su proračuni recimo tih turističkih zajednica opet neke općine u Slavoniji i općine s istim takvim brojem stanovnika u Dalmaciji. I s druge pak strane to će pomoći. No, ostaje opet isti način obračuna, malo manji iznos svima onima koji to moraju obračunavati. Dakle, tu se njima ništa puno neće promijeniti a biti će štete poprilične zapravo upravo u onim sredinama koje bi se trebale razvijati. No, to se već događalo događalo kažem tijekom mandata ove Vlade da se na neki način nisu dovoljno pažnje obraćali što će se događati sa općinama i gradovima, da su samo bili fokusirani na državni proračun i na one ciljeve koji su definirani na razini države.

dobrodošli u Hrvatski sabor. Kolegice i kolege pred nama je kratak prijedlog zakona, radi se o izmjenama postojećeg propisa kojim su regulirane članarine u turističkim zajednicama. Da, točno je radi se o jednom linearnom smanjenju od 15% u svim kategorijama i ukupan iznos u korelaciji s onih 8 milijardi parafiskalnog tereta nije Bog zna što, nešto manje od 33 milijuna kuna procijenjen je iznos. I ovdje u ovom slučaju kao što vidite mnogi diskutanti ne polaze od onoga tko to plaća nego kome se daje. A logika razgovora o parafiskalnom nametu je tko to plaća. Naime, što su turističke članarine? Turistička članarina je davanje propisano zakonom. Kome? Ne samo onima koji se bave turizmom i ugostiteljstvom i na taj način opterećuju javnu infrastrukturu posredno nego i svima onima koji su u registru upisali svoju djelatnost kao turizam, ugostiteljstvo i svima onima koji se bave komplementarnim djelatnostima. A zapravo nemaju nikakve veze s turizmom i ugostiteljstvom. Jer među njima su i mnoge tvrtke koje su tu registraciju izvršile samo zbog toga da bi možda jednog dana se bavile i time. I one plaćaju tu turističku članarinu. U mome gradu najveći obveznik plaćanja turističke članarine je autokuća. Donedavno, ne znam kako je sad jer je promijenjeno sjedište, druga tvrtka najveći platiša je bilo trgovačko poduzeće. Ovo je za njih vrlo važno pitanje. Da, otvara se i pitanje paralelno s tim koliko toga gube, koliko dobivaju, da li itko išta dobiva odnosno koliko gube lokalne zajednice? Ali shvaćate li da smo time otvorili jednu iznimno važnu temu, a to je održivost postojećeg sustava jedinica lokalne samouprave? A to je ipso facto priča o održivosti sustava turističkih zajednica. Dakle, da li mi doista vjerujemo da svako mjesto koje ima nominalno turističku zajednicu doista ima turistički proizvod? Pa dajte konačno da se pogledamo u ogledalo i da vidimo koja je uopće struktura troškova malih turističkih zajednica. Uzmimo kontinent, krenimo od ključnog podatka da 96% ukupnog turističkog prometa generiraju županije uz Primorje u Hrvatskoj. Dakle, primorske županije. 4% ukupnog turističkog prometa u cijeloj državi otpada na sve ostale kontinentalne od čega pola čini Grad Zagreb. Dakle, sve ostale, samo 2%. Zar vi doista mislite da turizam organizira i razvija turistička zajednica? Ako tako mislite onda imate potpuno krivi pristup uopće pojmu razvoja turizma. Nije zadaća turističke zajednice da stvara turistički proizvod nego da ga promovira. Eventualno da svima onima koji imaju potencijale za stvaranje turističkoga proizvoda daje kvalitetne inpute o tome što tržište traži, što se može brendirati, na koji način treba komunicirati s kupcem, odnosno gostom s turistom. Nije zadaća turističke zajednice da kreira novi turistički proizvod. Pa ako hoćete nije zadaća turističke zajednice niti da kreira turističke manifestacije. Kad biste pogledali strukturu turističkih manifestacija iza kojih stoji sustav turističkih zajednica onda biste našli godišnjice dobrovoljnih vatrogasnih društava, gradske smotre folklora i ostale zabave zatvorenog tipa. Gradska smotra folklora nije ništa drugo nego natjecateljski događaj kojim se organizira da bi se između ostaloga ocijenila lokalna kulturno-umjetnička društva i plasirala na županijsku smotru. Odvijaju se u zatvorenom krugu jer to gledaju oni koji su došli na te smotre. Turističke zajednice redovito sufinanciraju troškove takvih manifestacija. To nije manifestacija otvorenog tipa. Turistička manifestacija je ona koja se oslanja na turistički proizvod, na turističku atrakciju i koja dovodi goste. Hoćemo li shvatiti konačno da mala zajednica ne može biti turistička destinacija nego dio turističke destinacije. Da ona ne može biti jaka za brend i da ona mora korespondirati sa širim brendom. Nitko nikada neće doći iz SAD-a u Pleternicu zbog toga što postoji tamo turistička zajednica, nitko nigdje neće doći zbog toga što negdje postoji hotel. Postoji 5 hotela na svijetu koji su turistička atrakcija zbog kojih se dolazi u određenu destinaciju. Svi ostali su samo isključivo turistička infrastruktura, ono što privlači gosta je neponovljivost i atrakcija. Kreatori turističkog proizvoda, dakle nisu turističke zajednice one su asistenti, pomagači, savjetnici, konzultanti i prije svega promotori to je njihova zadaća. Najveći gubitnik pojedinačno gledano po ovome zakonu je Turistička zajednica Grada Zagreba jer ona ima najveći prihod od ovih sredstava pa je i 15% najveće pojedinačno. Čini mi se da se radi čak o 7 milijuna kuna, 9. Dakle gotovo 1/3 svih ovih sredstava. A Turistička zajednica Grada Zagreba u posljednje vrijeme koordinirajući napore svih turističkih aktera u gradu je napravila najveći pomak i najkvalitetnije iskorake u promociji glavnoga grada i povezala one koji su kreirali nove turističke proizvode. To je zadaća turističke zajednice. I vratimo se dakle onoj ključnoj priči, a to je održivost sustava. Morat ćemo se prije ili poslije suočiti s činjenicom da postojeći sustav nije funkcionalan i da on ima pogrešno raspodijeljene uloge. Dobro je da je Ministarstvo turizma odustalo od toga da se ide ovoga ljeta i ove jeseni u reorganizaciju sustava turističkih zajednica, ali nije dobro što to nije napravila prošle ili pretprošle godine da se cijela stvar raspravi na vrijeme i da se što prije implementira. Niko nikada ni jednoj jedinici lokalne samouprave ne može zabraniti osnivanje turističkog i informativnog ureda ili centra, čak štoviše za tako nešto mogu se dobiti sredstava iz europskih fondova. Kvalitetno ispričana priča može proći, ali turistička zajednica nešto je drugo i od tud zapravo kreće oslonjena na koncept DMO i DMS-a zapravo nova shema o kojoj ćemo prije ili poslije morati razgovarati. O tome da li ima smisla da jedan otok ima 4 turističke zajednice ili jednu? O tome da li ima smisla da područje na kojemu živi manje od 5 tisuća stanovnika ima 2 turističke zajednice? A možda treba 4 turistička informativan centra, ali ne treba 2 turističke zajednice. Dakle doći ćemo u situaciju vjerojatno već u slijedećem mandatu da dobro promotrimo kako smo uredili taj sustav, da li je on potrošen, kad je uspostavljen on je imao svoje zašto ali je vrijeme pokazalo da naprosto i trendovi i turistički razvoj Hrvatske traži novi okvir i traži ozbiljniji pristup promociji. I da moramo napustiti model po kojemu je turistička zajednica u jednom djelu slučajeva paralelni sustav preko kojega čelnici lokalne samouprave dijele novce. Jako bi bilo zgodno napraviti analizu, uzeti recimo ad hoc stotinu turističkih zajednica i napraviti analizu kome su sve donirale novce za koju vrstu aktivnosti i tko se sve javlja i tko sve dobiva novce. Zar stvarno mislite da stota obljetnica nekog dobrovoljnog vatrogasnog društva treba biti financirana iz sredstava turističke zajednice? Pa iza toga treba stati lokalna samouprava ako ima sredstava, ali turistička zajednica ne jer to nije turistička atrakcija. Otvaranje i stvaranje muzeja vatrogastva to je drugi par rukava, to je turistička atrakcija koja se recimo oslanja na 125 ili 150 godina nečije vatrogasne tradicije to da. Dakle, morat ćemo drugačije početi promišljati i morat ćemo konačno shvatiti da postoje neki drugi izvori a ne samo parafiskalni nameti iz kojih možemo financirati aktivnosti sustava. Bilo bi zanimljivo vidjeti koliko je turističkih zajednica županijskih prije svega recimo to tako, one su kapacitirane ili turističkih zajednica velikih gradova, koliko su osmislili projekata koji su išli prema fondovima EU? Ja Ja mislim da bi se jako neugodno iznenadili a ta priča je već nekoliko godina stara, dakle nije ona počela 1.srpnja 2013. Predpristupni fondovi su također bili otvoreni za dobar dio aktivnosti. Kad vidite u što su sve ulagale nove zemlje članice tzv. u zadnjih 10 godina što se tiče razvoja turističke informativne infrastrukture, pogledajte što je Slovenija napravila? Slovenija je u tom smislu iskoristila sredstava da otvara omladinske informativne centre u kojima su i hosteli i kompletna turistička informativna usluga pod jednim krovom i zato je dobila velike novce. Jesmo li mi otvorili i jedan jedini? li ijedna turistička zajednica županije posegnula za projektima takve vrste? Nije. Nadalje, moramo biti svjesni dakle da je uloga kreatora turističkih atrakcija zapravo u budućnosti okrenuta agencijama. One su te koje govore turističkim akterima što je proizvod koji prolazi na tržištu i kako upakirati ono što imamo u sirovom obliku da bi postalo turistička atrakcija. Ne turističke zajednice. To su profesionalni sustavi odmaknuti od države koji neće biti pritisnuti niti voljom lokalne samouprave niti njihovih čelnika niti nekim partikularnim interesima nego voljom tržišta. Htjeli mi to ili ne turizam funkcionira samo tamo gdje ima tržišta. Tamo gdje ga nema, tamo gdje on ne sluša potrebe tržišta tamo ga ima u tragovima i nije posve značajan. Ponovit ću dakle potpuno spreman za replike koje su prijavljene da će klub HNS-a liberalnih demokrata podržati ovaj prijedlog zakona, ali poziva sve aktere u turizmu osobito u sustavu turističkih zajednica da promišljaju alternativne mogućnosti financiranja i da shvate da sredstva iz turističke članarine nisu budućnost za financiranje bilo kojih aktivnosti i da će se one vremenom i dalje smanjivati. I dozvolite da na kraju samo iskoristim ovu priliku da kao predsjednik Odbora za turizam vas obavijestim ono što ste i dobili na klupe, da je Odbor za turizam Hrvatskog sabora jednoglasno podržao prijedlog ovog zakona. (HNS)** Hvala i vama. Prelazimo na replike. Tomislav Klarić. Izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Kolega Beus vi ste tu toliko toga rekli da mi je premalo stvarno dvije minute, a bilo bi možda dvadeset premalo za demantirati sve ono što ste rekli. Ono što me najviše pogodilo pa čak možda uvrijedilo mene, ali vjerujte i na stotine djelatnika turističkih zajednica i na stotine čelnika jedinice lokalne samouprave jer ste tu rekli da oni doniraju nekakve novce prema nekakvim svojim nahođenjem ili … Postavili ste na početku svog govora tko plaća turističku članarinu, a ništa od toga nema. Tko plaća komunalnu naknadu, komunalni doprinos, pa si možda postaviti pitanje što mi od toga imamo? A tko gradi cestu, a tko održava cestu po kojoj će netko doći? Pa tako i turističke zajednice. Kolega Đurović i ja smo spomenuli probleme, a vi ste se onda dotaknuli Pleternice. Moj grad koji je među 10 najrazvijenijih prema … bio u RH zapravo 65 milijuna kuna nije turistički grad, ali ima turističku zajednicu. I ukupan prihod od svih tih koje ste vi govorili je nekih 250, 260 tisuća kuna. A posao turističke zajednice u biti on samo održava hladni pogon, … turističke agencije. Odakle prihodi tom djelatniku turističke nekakve agencije u Pleternici kada ste već Pleternicu spomenuli ili u nekakvom gradiću, općini ili, tko organizira ovo što ste rekli dobrovoljna vatrogasna društva, smotre folklora ili nešto tako? Može vatrogasno društvo, može općina, grad, ali opet općina ili grad ili vatrogasno društvo mora imati tog jednog čovjeka koji će to organizirati i koji na neki način treba imati plaću za sebe. Rekli ste da turističke zajednice ne stvaraju proizvod, da manifestacije nisu proizvod. Ne znam što bi ti ugostitelji, koliko gostiju bi imali da nema manifestacija, da nema koncerata da nema plakata, da nema plakata, pozivnica i svega onog ostalog što dolazi. Mislim da vrijeđate ljude, pogotovo čelnike jedinica lokalne samouprave kad govorite da dijele sredstva šakom i kapom. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega Beus. Izvolite. Poštovani kolega Klariću ja govorim iz prve ruke i iz svoga vlastitog iskustva, dakle nikoga nisam uvrijedio jer sam govorio između ostalog s iskustvom predsjednika turističke zajednice svoga grada koji nema nota bene nijednoga hotela. Ima mnoštvo prenoćišta. Ono što sam ja zatekao kao predsjednik turističke zajednice u što su se sve ulagala sredstva, od knjiga koje s turizmom veze nikakve nemaju pa do vatrogasnih zabava, pa ako hoćete i političkih skupova je skandalozno. ja mogu tvrditi iz prve ruke da takvih slučajeva ima još. Ne kažem da su svi takvi, ali ako mene pitate jedna od najgorih rješenja koje smo do sada uglavili u Zakon o sustavu turističkih zajednica je da je čelnik jedinice lokalne samouprave predsjednik turističkog vijeća. Time smo zapravo potpuno sljubili lokalnu politiku i turističku zajednicu gdje se u turističkim zajednicama donose odluke koje su krajnje nekompetentne koje vrijeđaju zdravi razum turističkih djelatnika i profesionalaca. Vi možete o sebi kao o gradonačelniku misliti što god hoćete, ali o turizmu manje znadete od onih koji od turizma žive. Sadašnji sustav je potpuno marginalizirao struku i uveo na velika vrata politiku i zato se nadam da će novi prijedlog to anulirati. Žao mi je što ga nismo lani raspravili i uveli, ali ovo stanje je neodrživo. Zna se da predsjednici turističkih vijeća, a to su gradonačelnici, načelnici imaju ključnu riječ u odluci o tome tko će biti voditelj turističkih ureda, dakle direktori turističkih uredba. Prema tome, oni su ti koji kreiraju i financijsku politiku turističkih zajednica. Htjeli mi to ili ne morat ćemo to priznati prije ili poslije i to je ono što je ovaj cijeli sustav zakočilo, okamenilo i pretvorilo ga u nekakve produžene ruke lokalne politike. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Mislim gurnuli ste me u situaciju u kojoj nisam htio biti, a to je da branim političke oponente u Pleternici koji su koliko ja znam u turističkoj zajednici zaposlili volontera koji radi bez plaće nekoliko sati, upravo da bi smanjili trošak za tog jednog jedinog čovjeka koji radi u turističkom uredu. Ima takvih primjera još. Naravno ima i primjera gdje su zaista neke male općine koji nemaju proizvod i nemaju kapacitet pozapošljavali jednog ili dvoje ili mali gradići i gdje se tu ne radi ni o turističkom proizvodu, ni o turističkoj potrebi nego se radi tako. O različitim interakcijama koje su prisutne svugdje kod nas, nažalost tome je pridonijelo i ovo vrijeme nesretno u kojem se generirao veliki gubitak radnih mjesta pa onda mnogi u politici od razine općine do razine javnih poduzeća misle kada već nema proizvodnih radnih mjesta da oni postanu kreatori novih radnih mjesta, pa se svjedoci smo toga. Nažalost to se događalo svugdje od zadnje općine pa do HEP-a ili nekih agencija koje su osnivane. Ono što je meni također zazvučalo u ovome što ste vi govorili, to je kada ste se okomili na smotru folklora. Pa mislim da nije dobro nitko od nas ne treba biti, nas ne treba biti, ima nas različitih i pustite ljude da žive na način kako oni smatraju da je dobro i da se vesele onome što njih veseli. Nitko od nas ne može biti mjerilo stvari sam po sebi. Dakle ja imam neke kriterije i meni se nešto više sviđa, nešto manje veliki je događaj smotra folklora za neko selo. Veliki je događaj ako hoćete 100-godišnjica nekog vatrogasnog društva. Pa dovedite 100 Korejaca pa ćete vidjet hoće li im to biti vrlo zanimljiv turistički događaj, ali ih nitko ne dovodi. Odgovor, kolega Beus izvolite. naravno da ne mogu zaposliti nikoga pa se onda postavlja pitanje uopće održivosti takvoga sustava. Dakle ako nema nikakvih prihoda kako možete zaposliti nekoga? Jedino ako netko to subvencionira. Taj netko mora biti netko komu je to u interesu. Ako postoje jaki turistički akteri oni će mu financirati plaću. A što se tiče ovih smotri folklora, dakle ne bih htio griješit dušu ali čini mi se da samo dvije u Hrvatskoj imaju kapacitet vrhunskih turističkih manifestacija, to su Vinkovačke jeseni i Đakovački vezovi. Sve ostalo moramo priznati ima regionalni ili lokalni karakter. Da, smotra folklora je vrlo važna u bilo kojem mjestu, ona govori o tradiciji, o izvornosti, o vlastitome korijenu, ali ona nema nikakve veze s turizmom. I nije zadaća turističke zajednice da organizira zabavu za lokalno stanovništvo, to nije turizam. Dakle kada turistička zajednice Velike Gorice nešto organizira što će privući goste iz Zagreba onda je to turizam, ali ako zabavlja Goričane onda nije, pa taman ih se okupilo 5000. To nema veze s turizmom, to je pitanje kvalitete društvenog života grada i za to su odgovorni i mnogi drugi, ne samo turističke zajednice, ali nije njihova uloga da zabavljaju ljude u vlastitome mjestu nego da stvaraju komunikacijske kanale, da ono što već postoji u tom mjestu ako ima ikakve elemente koji će bit privlačni drugima dakle da kroz te komunikacijske kanale dovodi goste sa strane. Slažem se, ako je smotra folklora u bilo kojem mjestu atraktivna Korejcima onda će, budite sigurni, prepoznati turistička agencija i na tome zaraditi, ali dok god to nije tako mi joj možemo samo tepati kao našoj lokalnoj vlastitoj, dobroj, lijepo, ali to nema veze s turizmom. Nemojmo u turizam trpati baš sve. Hvala.

Neće, sigurno će najviše gubiti Zagrebačka županija jer ona u ukupnim prihodima od članarina participira sa čak 96%, znači Zagrebačka županija 96% svojih prihoda ima od članarina. Nadalje, spomenuli ste da autokuća u vašem gradu je ta od koje turistička zajednica vašeg grada najviše prihoduje i da će ona najviše dobiti u ovom slučaju. Ja bih još dodala nešto što je najbolje u ovom zakonu, naime zna se da članovi skupštine se biraju imaju pravo participirati u odlukama turističke zajednice ovisno o tome koliko se od te evo konkretno autokuće i uprihoduje. Znači manje će biti turističke članarine, manje će biti ovlasti odnosno manji brojevi članova skupštine u toj turističkoj zajednici što je jako dobro. Zaista se događa da zato što neki iz nekih drugih djelatnosti koje nemaju tako puno veze s ugostiteljstvom i turizmom plaćaju velike turističke članarine koja je iznad iznosa boravišne pristojbe tako da iznajmljivač, da ne kažem i manja hotelska kuća bude manje zastupljena u skupštini, a kasnije i u turističkom vijeću. Još jedna crtica, vratila bih se ja na one vaše vatrogasne manifestacije ili folklorne večeri. Kad je u pitanju vatrogasna manifestacija pa kad u jedan grad dođe 300 vatrogasaca na 3 dana i vatrogasac je gost i on će platiti i smještaj i platit će boravišnu pristojbu. Zato ja ne bih baš isključila turističku zajednicu i nekakvo njihovo participiranje ili sufinanciranje kad su u pitanju takve manifestacije koje dovode veći broj ljudi u određenom trenutku u određeno mjesto. Ili folklorna večer ili ribarska večer koja je u lipnju ili srpnju. **Batinić, Milorad (HNS)** Odgovor, kolega Beus izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Kolegice Martinčev, ja ću krenuti od ovoga zadnjega. Naravno kad u turističkom mjestu u kojemu borave gosti organizirate bilo šta kao javnu manifestaciju to služi za njihovu zabavu. Naravno da smotra vatrogasaca koja okuplja 300 vatrogasaca iz cijele države jest manifestacija koju treba podržati upravo zbog ovoga jer će oni tamo biti dva ili tri dana, ali ne lokalna, ne proslava 50 godina nekog DVD-a. to je razlika, shvaćajmo razlike. Što se tiče Zagrebačke županije, ja znam ljude koji rade u Turističkoj zajednici Zagrebačke županije i nemam jedne riječi prigovora. Ali znate na koga imam prigovor? Na Zagrebačku županiju, na župana. Dakle Zagrebačka županija koja ima Bogom danu poziciju, ima blagoslov blizine najvećega tržišta internoga u Hrvatskoj, a to je Zagreb, nikada nije ozbiljno shvatila svoje turističke kapacitete. Pa kako je moguće da imate jedan Samobor, Plešivicu, jaskansko cijelo područje, kako je moguće da imate zelinsko vinogorje i da to nije pretvoreno u turistički brend? Pa to samo znači da lokalnoj politici uopće nije stalo do toga. Pa to ne mogu raditi ljudi koji sjede u Turističkoj zajednici Zagrebačke županije koja je nota bene u izbjeglištvu u Gradu Zagrebu kao i sve institucije Zagrebačke županije. To je jedina koja nema sjedište na svom teritoriju nego u egzilu. Pa kako će brinuti o vlastitoj županiji kad su na teritoriju druge županije? Zamislite da vaše sve službe prebace u Split, dobili bi mlade. Dakle kad Zagrebačka županija odluči što su prioriteti njenoga razvoja, da ne želi prljavu industriju nego želi zelenu ekološku proizvodnju i želi razvoj turizma onda će se dogoditi potpuno obrnuta situacija da će imati veće prihode od boravišne pristojbe, a manje prihode od turističke članarine. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Ivan Šuker, izvolite. Hvala lijepa. Pa obično kad se nešto osniva onda se definira i kako će se financirati i što će raditi, pa tako i turističke zajednice. I uvijek je bilo onaj tko plaća njemu je puno, onaj tko prima njemu je malo. Međutim, ključno pitanje je da li onaj koji je osnovan radi svoj posao? Ja ću vam navesti jedan primjer, ali prije toga ću napraviti jedan mali uvod. Dakle, koji je stvarni smisao turističkih zajednica vidjeli ste tu iz rasprava kolega da svatko ima nekakav različit pristup, ali sve se to ipak može svesti na jedan zajednički nazivnik, pa tako smo vidjeli da su financirani spotovi, da su financirani slogani, financiraju se razno razne manifestacije i štošta sve to da bi se Hrvatska prikazala u čim ljepšem svjetlu i da bi privukla Pa tako Turistička zajednica između ostalog raspiše i natječaj za određena sredstva za propagiranje hrvatske i hrvatskog turizma i raspiše nekakve kriterije. Ja sam vjerujte mi kao i nekadašnji ministar i potpredsjednik Vlade i gradonačelnik i šta sve nisam bio i zastupnik mislio da su ti kriteriji osnovna stvar za dobivanje nekakvih sredstava. Međutim, prije mjesec i pol dana ta moja suluda razmišljanja su pala u vodu. Shvatio sam da ovisno tko je na čelu neke institucije da je to osnovni kriterij. Jer gledajte, odbojka na pijesku u Istri je toliko značajan turistički događaj ne želeći vrijeđati kolege sportaše da bez problema mogu dobiti milijun kuna. U Zagrebu se održava najveća sportska manifestacija ove godine u Hrvatskoj, a zajedno sa još 4 države najveća sportska manifestacija ove godine u Europi to je europsko košarkaško prvenstvo ili EUROBASKET kako smo ga popularno zvali, kako je njegov službeni naziv. I Hrvatski košarkaški savez je uz pomoć Vlade Republike Hrvatske, tu želim pošten i to reći na kraju krajeva, to sam opisao i u svom uvodnom slovu, onoj brošuri koja je štampana i koju su dobili svi sudionici pomogla, dala nekakvih 14, 15 milijuna za kotizaciju. I da nije bilo toga vjerojatno Hrvatska i Zagreb ne bi dobili organizaciju tog europskog prvenstva. Između ostaloga Hrvatski košarkaški savez se natjecao i za sredstva Hrvatske turističke zajednice. I obećano im je da će s tim programom proći, jer kako nećete proći s programom koji će uživo gledati minimum 70000 ljudi, a nekoliko milijuna ljudi će to gledati na televiziji, tim više što u trenutku a o tome ću reći kasnije odvijao se još jedan događaj koji je bio možda značajniji od svega toga skupa. Dakle, Hrvatski košarkaški savez je sve to napravio. Međutim, u međuvremenu se dogodilo nešto, na čelo Hrvatskog košarkaškog saveza je došao drugi čovjek. I najedanput to je postao razlog da Europsko prvenstvo u košarci nije više manifestacija koja je turistički interesantna Republici Hrvatskoj. I mi ne pismeno, jer nitko se ne usudi to potpisati, ali usmenim kanalima dobivamo da mi te novce nećemo dobiti. Sticajem okolnosti ja sam postao predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza, iako moram zahvaliti nekim ministrima iz Vlade koji su davali punu potporu i smatrali da je to manifestacija koja zaslužuje. U međuvremenu smo mi sa predsjednikom FIBA-e uspjeli dogovoriti da centralno otvaranje EUROBASKET-a ne bude ni u Francuskoj, ni u Berlinu, ni u Rigi, nego da to bude u Zagrebu na Jelačić placu, sjajan termin, pola 9 navečer, direktan televizijski prijenos. To između ostaloga ide i na web stranice FIBA-e. Dakle, puno će to vidjeti. Sad gledajte, Hrvatska turistička zajednica procjenjuje da to nije manifestacija koja ima turistički interes. To je na tragu ovoga što je moju sugrađanin i kolega Beus govorio. Dakle, nešto što će posjetiti 70000 ljudi, znali smo s obzirom da igra u našoj skupini susjedna Slovenija, da će na 5 slovenskih utakmica doći najmanje 20-tak tisuća da slovenska televizija za razliku od hrvatske prenosi sve utakmice. Hrvatska je prenosila samo utakmice Hrvatske košarkaške reprezentacije, da će tu doći 1000 Nizozemaca, da će doći nekoliko stotina Grka, da će doći i sve to nije dovoljno Hrvatskoj turističkoj zajednici i ministru turizma gospodinu Lorencinu koji se hvali silnim turističkim rezultatima, da turistička zajednica bude ne sponzor nego partner, partner FIBA-e u organizaciji EUROBASKET-a u Zagrebu. Ponavljam partner. Jedno je sponzor, a drugo je bit partner, jer kad ste partner onda imate pravo da vam se reklama vrti uz teren. Dakle, toliko o tome kako se troše sredstva. Ja moram reći da mi je bilo drago kad su na utakmice dolazili i kolege zastupnici i ministri i predsjednik Vlade Hrvatske i Slovenije i predsjednica države. Na kraju krajeva to je značajna sportska manifestacija. Ali sam ljudski bio silno pogođen kad novci nisu u Hrvatski košarkaški savez došli samo zbog toga što sam ja predsjednik. Došlo je čovjeku da napiše u tom trenutku ostavku, ne zbog toga što su neki izmišljali zbog sukoba interesa jer u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa jasno piše, nego čisto zbog tog ljudskog momenta. Jer dok sam bio ministar nikada se nisam rukovodio takvim stvarima kad su bile stvari od općeg interesa. Na žalost, naša košarkaška reprezentacija nije postigla rezultat. Isto tako se moglo dogoditi da je reprezentacija ušla među 4 najbolje, moglo se dogoditi da je ta reprezentacija ušla u finale i da je osigurala nastup na Olimpijskim igrama. Pa sad mi recite da Turistička zajednica kao partner toga prvenstva i te reprezentacije ne bi imala sjajnu reklamu koja vrijedi 10 puta više od tih 2 milijuna kuna. E kolegice i kolege to je hrvatska istina, hrvatska istina o kojoj se novci daju za lokalne priredbe. Kažem ispričavam se kolegicama i kolegama sportašima koji igraju odbojku na pijesku, ali ako odbojka na pijesku u Istri može dobiti milijun kuna, onda EUROBASKET u Zagrebu u kojem igraju igrači s područja cijele Hrvatske igra nacionalna selekcija kažem koju je gledalo skoro 80 tisuća ljudi uživo i nekoliko milijuna ovako ne može dobiti novce onda to možete preslikati na 1001 slučaj u RH. Jer ne može se govoriti da se u Zagrebu nije osjećao duh košarke. Pa onaj tko se trebao pobrinuti da se u Zagrebu osjeća duh košarke su upravo ti koji promoviraju turizam u Zagrebu. Dakle, mi smo taj duh košarke pokušali dati u dvorani, kroz sport, kroz taj sportski duh, a neki drugi su se trebali pobrinuti za to, neki drugi su trebali zainteresirati neke turiste u Gradu Zagrebu da dođu u sportsku dvoranu i da ih bude još više na tim utakmicama. Na kraju krajeva kako se to radi su pokazali Francuzi na završnom turniru. Tamo nitko ne pita zašto je netko u stadion koji se u jednom trenutku pretvara u sportsku dvoranu uložio toliko i toliko stotina milijuna eura. Ali oni znaju da su imali EUROBASKET, da sljedeće godine imaju mislim 7 utakmica Europskog prvenstva u nogometu i da je to za njih prvorazredni gospodarski turistički događaj. Što nažalost u Hrvatskoj nije bilo. Jer da je turistička zajednica rekla da je to turistička manifestacija koja vrijedi onda bi vjerojatno i neki gospodarstvenici našli za shodno da budu sponzori Hrvatske košarkaške reprezentacije jer bi tu vidjeli prije svega poslovni interes. Dakle, ovo sve skupa nisam govorio da kukam nego o tome kako se novci hrvatskih gospodarstvenika i hrvatskih građana razbacuju bez kriterija. ja i svi oni koji imaju vikendice plaćam uredno boravišnu pristojbu i komunalne naknade i sve druge pristojbe i nikad se ne žalimo na to. Ali mislim da za one koji su pronijeli slavu Hrvatske države kad se ona osnivala, u ime pokojnog Dražena koji je pred UN-om molio da se prizna Hrvatska država Hrvatska turistička zajednica ovo nije smjela napraviti. Naprosto na to niste imali pravo, na to vam nitko nije dao pravo, nisu vam na to dali niti vaši birači koji su vas izabrali i koji su glasali za vas jer i oni su navijali za košarkašku reprezentaciju i to je njihova reprezentacija. I moram ponoviti sram može biti ministra turizma, sram može biti direktora turističke zajednice za taj potez koji su napravili. Uvrijedili su ne samo hrvatske košarkaše nego sve hrvatske sportaše. Hvala, dvije replike. Tomislav Klarić, izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Kolega Šuker maloprije smo čuli stručnu raspravu o bespotrebnosti malih turističkih zajednica o lokalnim čelnicima koji valjda razbacuju se novcem i sve ono ostalo o čemu smo čuli i o i o kvaliteti Zagrebačke turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice. Vi ste iznijeli jednu činjenicu koja se ponavlja samo nažalost vezano u ovom dijelu koji se odnosi na turizam. Imamo svježih primjera, kolegica Martinčev je na dan kad je raspisan natječaj i objavljen u Ministarstvu gospodarstva donijela kompletnu dokumentaciju i rekli su da je zakasnila, a taj je dan objavljen natječaj. Ja sam imao taj slučaj da je Fond za energetsku učinkovitost odbio dati sredstva pod izlikom da objekt za koji se traže sredstva nismo dostavili dokaz da je objekt postojeći, za njega smo dostavili uporabnu dozvolu iz '83., projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu na kojoj piše rekonstrukcija i katastarski plan gdje se vidi da je objekt ucrtan. Tako da me ovaj dio gospodin Beus Richembergh govorim i repliciram gospodinu Šukeru pa neće čuti što mu govorim pa mi neće znati odgovoriti. Tako da u tom dijelu u potpunosti razumijem ovo što se i vama dogodilo. Dakle, kriteriji postoje ali kriteriji nisu upravo ovi o kojima smo mi razmišljali i o kojima govorimo da je nešto korisno za Hrvatsku, da je nešto promidžba Hrvatske, da će to gledati 100 milijuna ljudi nego je kriterij nešto sasvim, sasvim drugo i to nije na ponos našoj turističkoj zajednici. A ja kad govorim u svojim replikama, a vezano za ovaj predloženi zakon i smanjenju sredstava opet se vraćam na onaj dio priče da se generalno na nivou čitave države bez pravih pokazatelja odnosno kriterija po različitim područjima, i zbog toga podržavam i ovu raspravu gospodina Đurovića, ide rezati nešto 15% pa je onda to primjenjivo na svih. I one koji čak nemaju pa i ovo što je spomenuo u Pleternici gdje da bi ipak odrađivali taj dio posla taj posao odrađuje volonter. Kolega Klarić ja sam rekao Hrvatski košarkaški savez nije tražio dajte nam novce, nego se natjecao na određenom natječaju iz turističke zajednice gdje im je bilo rečeno da apsolutno zadovoljavaju sve uvjete. Međutim, u trenutku kad sam ja postao predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza najedanput više ta manifestacija ne zadovoljava uvjete. ja sam to rekao, poručio sam ministru, nije se htio javiti na telefon, da prva saborska rasprava kad bude da ću javno govoriti o tome i javno sam rekao na press konferenciji. To su stvari koje se ne smiju događati. Niti je to prvenstveno privatna stvar mene ili bilo koga drugog niti je Hrvatska košarkaška, rukometna, nogometna ili bilo koja druga reprezentacija neka privatna prćija. Navijači tih nacionalnih selekcija su pripadnici svih političkih stranaka i svi oni koji plaćaju tu turističku članarinu. Međutim, kad govorimo o kriterijima i kategorijama onda vas uopće ne treba čuditi što netko kaže da nekakva lokalna manifestacija nije ta koja treba dobiti novce. radi hrvatske javnosti a to nisam stigao reći u svojoj raspravi ta turistička zajednica raspolaže sa 650 milijuna kuna. Onaj famozni slogan kome se pola svijeta smijalo, kome je pola svijeta reklo da je plagijat nečega je koštao nekakvih 11, 12 milijuna kuna. A ovo što je trebala dobiti Hrvatska košarkaška reprezentacija i da Hrvatska turistička zajednica bude partner FIBA-i i organizaciji EUROBASKET-a je 2 milijuna i 100 tisuća kuna. Dakle, 6 puta manje od onoga famoznog slogana koji ako ništa drugo je nasmijao naciju. Doduše mi smo nažalost s rezultatom ražalostili naciju ali mogli smo isto tako da je bilo možda malo više sportske sreće itekako nasmijati i razveseliti naciju. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Mladen Marelić replika, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Šuker, nije problem naplate članarine i ove stvari, naplata je problem nama otocima i priobalju u većini slučajeva kad se je ukinula naplata nautičkog turizma u aci marinama, u lukama i to jer se naplaćuje sada odnosno već 6,7 godina se naplaćuje po luci ukrcaja a ne po luci boravka. Tako da je naša, ja govorim samo … Korčula, to izgubio oko 250 tisuća kuna gubi godišnje samo po toj osnovi. Ali bi se uvijek prihvatio i mislim da je možda ministarstvo će sigurno u slijedećem to privesti da se to riješi, ali mislim da bi trebalo razdvojiti lokalne čelnike od direktora da budu predsjednici turističkih zajednica jer to je njihovo opterećenje i oni te poslove shvaćaju više-manje i neozbiljno jer to netko drugi radi a tu se ipak okreću velike pare. I druga stvar značajni programi za razvoj turizma. Jer tu je veliki problem, i problem bi, ja bi zamolio ministarstvo turizma u … vrijeme da nam dade izvještaj kako su radile naše turističke zajednice koje su bile po Europi i svijetu, kako su ti direktori radili i koja je bila od njih pojedinih koristi i to. Da li su radili više za svoje firme ili više za turističku zajednicu RH? Toliko. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega Šuker. Izvolite. Kolega ja se slažem s vama u potpunosti da su na čelu turističke zajednica, da ih biraju oni koji uplaćuju članarinu, a onda se vjerojatno ne bi dogodilo da oni ne daju novce košarkaškoj reprezentaciji. Jer ako smo zadovoljavali uvjete onda najedanput ne zadovoljavamo uvjete, možete misliti kad vam netko 15 dana prije početka sportskog događaja kaže nećete dobiti 2 milijuna kuna, a vaš nekakav proračun za taj Eurobasket je nekakvih 10, 12 milijuna kuna. I sad vam netko kaže nećete dobiti 2 milijuna, a prije toga vam kaže da ćete dobiti, a nećete dobiti ne zbog toga što to nije manifestacija koja treba dobiti novce, nego zato što je netko došao tamo na čelo te organizacije ko baš nije politički podoban. E kad bi bilo to on što vi kažete, a s čim se ja s vama u potpunosti slažem da u tim turističkim zajednicama i jedinica lokalne samouprave i države budu oni koji uplaćuju da biraju to ali da moraju poslovati po nekakvim pravilima, ne mogu oni odstupati od onoga što je i kakav je program jedinica lokalne samouprave onda tu ne bi bilo takvih problema. Ali ja se sjećam nekih vremena kada su mnogi trčali da se slikaju sa nekim sportašima, onda kad dođe nešto negativno onda jedanput ne priznaju kao da se nikad s njima nisu vidjeli i vjerojatno doma hodaju i trče, slikaju knjige, ali vrlo je interesantno da ti isti su itekako napali kad je jedna slika nastala sa fejs pa se drugi dan vratila, ali ti koji su trgali slike i koji su se slikali s nekima su to jako napali. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Slijedeći za raspravu Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pojednostavljeno rečeno i promatrano svako smanjenje opterećenja je dobro došlo. Znači smanjiti članarine, kako to nego nazvati pozitivnim činom, ali to samo ako vrlo pojednostavljeno promatramo cijeli program. Mislim da je ovo prigoda kazati nešto općenito o Hrvatskoj turističkoj zajednici i o članarinama Hrvatske turističke zajednice. Da bi smo mogli uopće imati jednu sliku o sustavu kako funkcionira sustav, mi često ovdje u Saboru volimo kazati a i pročitati u obrazloženjima zakona kako je to većinom tako riješeno u razvijenim zemljama EU, kako je kako je to zapravo prepisano iz neke razvijenije države. Kako ništa o Zakonu o turističkoj zajednici nije ništa prepisano niti iz jedne države takve. po čijim iskustvima mi imamo turističke zajednice, volio bi znati od nekoga da usporedi je li u Austriji sustav tako funkcionira kad volimo često spominjati te susjedne razvijene zemlje i zašto je ovo domaća univerzalna umotvorina koja već godinama ne doživljava nikakav ozbiljniju promjenu, a zapravo vrijeme je kazati da je ovo umjetna tvorevina i vrijeme je kazati da ta tvorevina, ta hibridna institucija treba temeljiti i remont. Jer komu ona služi i za što služi? Oni koji je financiraju njima najmanje služi. Članovi plaćaju članarinu a ti članovi ne upravljaju skoro ničim. Postavljeno je dosta toga invertno, čak bi se usudio kazati i nakaradno. Koji je smisao postojanja Hrvatske turističke zajednice? Imamo Hrvatsku turističku zajednicu, imamo županijsku, imamo gradsku, općinsku i dobili smo u svakom selu turističku zajednicu i svi plaćaju, svaki gospodarski subjekt je dužan platiti. I napravi se lijepo tabela sa četiri kategorije u jednom smjeru, sa tri kategorije u drugom smjeru i dobijemo jedan onako kalkulator kako ko treba plaćati. Neka mi netko pokaže ovakvu strukturu plaćanja članarine u bilo kojoj zemlji EU Hrvatske turističke zajednice? I sad naravno lijepo je kad mi to sve smanjujemo, dobro je da se smanjuje, konačno da je netko porezno rasterećenje gospodarstva, ali cijelo gospodarstvo financira Hrvatsku turističku zajednicu i njene čak i samovolje ponekad, a najviše samovolju hrvatske turističke zajednice. Jeli logično da se ne nameće pitanje da je ministar predsjednik Vijeća hrvatska turističke zajednice, da je čelnika jedinice lokalne samouprave, automatizmom i zakonom predsjednik Turističkog vijeća? Plaćaju drugi, a ministar predsjednik vijeća. Pa zbog čega plaćaju? Imaju li oni koristi od toga što plaćaju? Analizom ovako pa dopustit ću čak i vrlo površno,neki gospodarski subjekti imaju indirektnu korist, npr. za vrijeme turističke sezone trgovina ima indirektnu korist. Ali kakve koristi ima prerađivač drveta od toga što on plaća članarinu turističkoj zajednici, a Hrvatska turistička zajednica bez ičijeg pitanja članova i oni koji plaćaju otvara predstavništva diljem svijeta i to su najplaćeniji namještenici, sa najskupocjenijim uredima, sa najskupljom zakupninom, troši se tuđi novac. Dakle, nameće se pitanje jeli formiranje skupština logično i jeli formiranje vijeća i predsjednika vijeća turističkih logično? Po meni nije jer na to nemaju utjecaj oni koji plaćaju. Istodobno, od boravišne pristojbe isto tako su veliki prihodi ali najveći utjecaj imaju oni koji najviše kasne ili uopće ne plaćaju tu boravišnu pristojbu. Hotelska poduzeća turističkim zajednicama najviše duguju, a oni najviše imaju koristi od turističke zajednice i najveći utjecaj imaju na turističku zajednicu, a individualni iznajmljivači ne duguju skoro ništa, nikada turističkim zajednicama, nemaju nikakve koristi od turističke zajednice i redovito plaćaju. Koja je tu logika? Ne stanuje logika u Hrvatskoj turističkoj zajednici. Zato ovu prigodu koristim reći da je nužno u tom smjeru mijenjati to pod hitno, sustavno mijenjati. Nije logično ni da Porezna uprava ubire članarinu za Hrvatsku turističku zajednicu. Zar je to logično? Porezna uprava neka se bavi naplaćivanjem svojih potraživanja, a ne tuđih. Pogrešan kriterij je u skoro svakom segmentu djelovanja Hrvatske turističke zajednice. A kada je riječ o boravišnoj pristojbi koliko je organizirana turistička zajednica, generalno na nacionalnoj razini kako je moguće da neke turističke zajednice ne naplaćuju boravišnu pristojbu u gotovini niti imaju mogućnosti, niti žele, a neke turističke zajednice naplaćuju? Zamislite turistička zajednica do turističke zajednice, kilometar udaljene, jedna prima, a druga upućuje da mora onaj koji se prijavio uredno platiti boravišnu pristojbu, ali ne može je platiti u gotovini nego mora ići čak nekada po 20km sjest u auto, platiti banci naknadu, potrošiti više nego što je boravišna pristojba. kako Hrvatska turistička zajednica ne organizira da sve turističke zajednice djeluju jednako jer ne boravi turist u istom gradu uvijek, promijeni. Taman navikne da nešto može već dogodine ne može u drugom mjestu. Ja ne mogu stvarno shvatiti da turistička zajednica kojoj se propisuje da joj se mora uplatiti boravišna pristojba ne želi tu uplatu, a koja god gotovinski ne naplaćuje ona ne želi uplatu, ona tjera ljude da moraju ići 20km u banku, čekati u redovima po dva sata da bi uplatili uplatu, a u turističkoj zajednici nema nigdje nikoga cijeli dan, nikoga. I to organiziranost. Nema institucije u Hrvatskoj državi koja je toliko promišljena sa svojom zamisli kao što je Hrvatska turistička zajednica. Što li sve financira, u što sve novce troši, a zapravo to nije svrha i namjena postojanja Hrvatske turističke zajednice. I ovo je prigoda da se upitamo što radi Ministarstvo turizma, a što Hrvatska turistička zajednica? Jedno od tih dvoje je nepotrebno, a kako rade nepotrebno je oboje. Hvala lijepo. Hvala. Imamo dvije replike. Tomislav Klarić. Izvolite. dotakli ključnog problema koji je vezan za funkcioniranje turističke zajednice i kompletnog sustava turističkih zajednica na području RH. Moram priznati da je meni kada je donesen bio taj zakon moram priznati kada je donesen baš i nije bilo drago da moram postati predsjednik turističke zajednice u svome gradu, a ne vjerujem da je bilo kojem čelniku jedinice lokalne samouprave bilo to drago, ali eto zakon nas je prisilio da to moramo. I to je bilo jedno od rješenja poput ovog sada. Ide se nešto rješavati samo da riješimo pa ćemo populistički sada smanjiti tih 15% jer ćemo na taj način nekako gospodarstvu olakšati pa će platiti 15% manje. A u tom dijelu već nekakav sustav koji funkcionira ovako ili onako je to već određeni poremećaj na samome terenu. I ključno je pitanje upravo ovo što ste na kraju rekli. imamo Ministarstvo turizma i imamo Hrvatsku turističku zajednicu i čitav niz po županijama, po jedinicama lokalne samouprave. I sada se postavlja pitanje, ako je organizirano na nivou gradova, općina, županija, ako imamo Ministarstvo turizma čemu Hrvatska turistička zajednica? Da li je uopće smisao njen zbog postojanja da ubire i da radi ono što se njoj prohtje? Iz prethodnih rasprava smo i čuli neke varijante toga njihovog rada. E sada ako mijenjamo nešto u zakonu a rekli ste da se postavlja pitanje da li treba ili ne treba takav zakon. Da li je ovakvo ponašanje koje mi u zadnje vrijeme ovdje u Saboru po hitnom postupku donošenjem zakona ciljano idemo na jednu točku tog zakona kojim evo, ovim smanjimo 15%, ovim tamo dajemo, umirovljenicima, ne znam 300 kuna božićnice na kraju manada… …/Upadica: Hvala kolega./… Ovim zakonom dajemo nešto drugo

istodobno i predsjednik turističkog vijeća, turističke zajednice. Imamo slučajeva da turistička zajednica, rekao je lokalne jedinice ima, veći proračun nego sama lokalna jedinica. Kako je moguće da Kvalitetno obavljate jednu i drugu dužnost. To jednostavno nije dobro. Dobro ste naglasili da Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica se međusobno preklapaju i zapravo da se ne zna granica ni razgraničenje ni financiranja, ni obveza ni dužnosti. To su dvije paralelne institucije koje se ne nadopunjuju nego koja se, jedna drugu isključuje zapravo. Kada je riječ o smanjenju ovih naknada, članarine, pa može ono zvučati simpatično, evo smanjujemo članarine ali članarina se ne smije plaćati na ovakav način nikako. Zbog čega Hrvatska nije poželjna zemlja za investicije? na svakom koraku ga čeka uplata nekakve članarine s kojom on nema nikakva doticaja niti može utjecati na to, niti ima interesa za biti član nečega, tako niti plaćati članarinu. Što od toga ima koristi neki poduzetnik? Ali kada dođe ovdje pa onda mora platiti snagu za električnu energiju a nije ni počeo graditi, mora platiti i komunalnu naknadu negdje npr., mora izgraditi trafostanicu, financirati je a trafostanica nije njegova. Pa tko će u takvim, mora platiti članarinu ovdje, članarinu ondje i turističkoj zajednici koja ne zna ni smisao svog postojanja. …/Upadica: Hvala./… A ne može čak ni, vaša turistička zajednica ne može ni prijaviti ležaj za

Ali župani, gradonačelnici i načelnici nije poželjno jer to nije u svrsi njihove domene rada. …/Govornik se ne razumije./… jedne druge poslove nego turizam. A ministarstvo turizma je ono koje se bavi turizmom i misli da je i korektno da budu i u turističkoj zajednici. Što se tiče rasterećivanja gospodarstva sve pričamo nemamo gospodarstvo, sada imamo jedan prijedlog rasterećenja, e sada smo i protiv toga. Govori rad turističkih zajednica, da jako je dobar rad turističkih zajednica i mislim koristan na terenu ako imamo dobra upravna vijeća, ako imamo dobrog direktora turističke zajednice i koja svrsishodno da organizira ono za što je i formirana. A mi koji živimo na otocima, bavimo se turizmom, familija se bavi s time, mislim da je to dosta pozitivno i korisno …/Govornik Možda ne znate a danas je turistička pristojba, plaćaju sa virmanima i u pošti i u kioscima i u trgovinama i u bankama a i plaćaju se negdje i u turističkim uredima. Ali se vrši plaćanje svugdje na kojima se može vršiti plaćanje. Nemojmo praviti famu e moramo poći u banku 20 kilometara. Mislim danas je omogućeno da se plaćaju na više načina i u svakoj trgovini više-manje imate naloge za plaćanje. Hvala. Hvala odgovor kolega Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Nisam sve potpuno razumio jer je loš razglas bio ali pokušati ću na ono što sam uspio razumjeti. Vi ste zainteresirani, vi mislite da je dobro da vi kao gradonačelnik budete predsjednik općinskog, …/Govornik se ne razumije./… vijeće? …/Upadica: Ne./… Onda se ispričavam, tako sam razumio pa zato. Ja mislim da nije, jer ako vi ne financirate turističku zajednicu otkuda onda pravo da vi imenujete svog direktora. O.K, kažem, tako sam čuo pa ako nije još mi je draže da ste rekli suprotno. Znači onaj tko ne financira on imenuje direktora. A koja je tu logika? Što se tiče plaćanja boravišne pristojbe, zanemarili ste možda jednu činjenicu da ima jako puno mjesta na Jadranu najviše gdje nema ni u blizini 30km ni pošte, ni banke, niti trgovine u kojoj se može platiti. Nema. I kako je moguće da recimo u jednom mjestu može se platiti boravišna pristojba u gotovini a u drugom mjestu odmah do njega ne može. To nije dobro rješenje. O tome govorim. Konkretno tamo gdje ja ljetujem ne mogu platiti boravišnu pristojbu u gotovini. I moram ići znate koliko 22km. Tako da znate. Što se tiče pristojbe i plaćanja po drugoj osnovi. Kako nije moguće da do danas nismo, da mi boravišnu pristojbu naplaćujemo samo na Jadranu a u Zagrebu ne naplaćujemo? Ako Zagrepčanin ima u jednom dijelu, sada ću vam reći, ako Zagrepčanin ima apartman na moru on je dužan se prijaviti kada dolazi dolje i platiti boravišnu pristojbu. Ali ako imate vi stan u Zagrebu ne plaća nitko boravišnu pristojbu kada dođe tu. Po kojoj logici? Pa turist se i ovdje, ako sam ja turist u svom na Jadranu onda ste vi turist i ovdje u Zagrebu. Vi ne plaćate boravišnu pristojbu, ja je plaćam. Komu je plaćam? …/Upadica: Hvala./… Mislim da je logično da je ne platim. Sad bih molio zamjenika ministra turizma Daglasa Koracu završno obraćanje. Izvolite zamjeniče ministra. Hvala lijepa. Potpredsjedniče, cijenjeni saborski zastupnici. Evo ovaj Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o članarinama turističkim zajednicama napravljeno je sukladno Nacionalnom programu reformi, odnosno odlukom Vlade o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini i ciljevima smanjenja u 2016. godini i na popisu tih parafiskalnih nameta se nalazi i smanje članarine koje se uplaćuje turističkim zajednicama i predlaže se da se ona smanji linearno za 15%, a procjena je da će se

da će se njegovim izmjenama stvoriti jedno bolje poslovno okruženje i da će se smanjiti administrativno opterećenje i to su troškovi poslovanja poduzeća, a turističke zajednice će i dalje kvalitetno obavljati svoj posao odnosno smanjenje tih izvornih njihovih prihoda neće značajnije utjecati na kvalitetu njihova rada nego će ih to još više potaknuti na racionalizaciju poslovanja, a što upravo u prilog tome govori i činjenica da turističke zajednice u javnoj raspravi prijedloga ovoga zakona nisu imale gotovo nikakve primjedbe na prijedlog smanjenja njihovih izvornih prihoda tako da praktički možemo govoriti da su one dale ovakvom prijedlogu zakona. Ministarstvo turizma na takav način pokušava također i utjecati na udruživanje turističkih zajednica u neke veće cjeline i također to podupiremo i programom Hrvatska 365 i kroz osnivanje PPS klubova gdje smo mi prethodne godine imali do sada 22 osnovana takva PPS kluba, a ove godine je njihov broj gotovo uduplan, danas ih imamo 40. Dakle to su PPS klubovi odnosno klubovi pred i post sezone kojima se nastoji promovirati na jedan kvalitetniji način 6 ciljanih turističkih proizvoda koje smo u strategiji naveli, a to su kultura, enogastrononomija, zdravstveni turizam, cikloturizam aktivni odmor i poslovni turizam. Hvala i vama.